Sukladno članku 36. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dostavila je navedeno izvješće. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Predsjednica Vijeća Olgica Spevec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Hrvatskog Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama se nalazi Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2006. godinu koje je Agencija sukladno odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja dužna dostaviti Hrvatskom saboru na usvajanje. Dakle, u 2006. godini Agencija je donijela ukupno 246 akata među kojima treba izdvojiti 77 odluka u upravnim predmetima koje se odnose na ocjene sporazuma, zlouporabe vladajućeg položaja i ocjene dopuštenosti koncentracija te 41 mišljenje o prijedlozima zakona, drugih akata i ostala stručna mišljenja. Usporedne statistike iz godine u godinu pokazuju rast broja zaprimljenih predmeta, ali istodobno i sve bolju i veću ažurnost Agencije u njihovu rješavanju, mada rast broja zaposlenika ne prati rast broja zaprimljenih predmeta, odnosno aktivnost Agencije. Pored postupanja na zahtjev stranaka Agencija ima i mogućnost pokretanja postupaka po službenoj dužnosti, kada ima saznanja o mogućem kršenju Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja ili ako stranka želi ostati anonimna, a Agencija utvrdi da je vođenje određenog postupka u javnom interesu. Uz provedbu upravnih postupaka u svom radu Agencija ulaže napore na upoznavanju poslovne i pravosudne zajednice te državnih tijela s pravilima o zaštiti tržišnog natjecanja kako bi se ostvarila u najvećoj mogućoj mjeri preventivna svrha zakona, odnosno našeg postojanja. U svezi s tim organiziramo savjetovanja za poduzetnike i suce u cilju širenja znanja ovom području jer se radi o relativno mladoj grani prava o kojoj u hrvatskoj pravnoj praksi postoji vrlo malo iskustva, a usudila bih se reći i znanja. Također Agencija surađuje s tijelima državne vlasti prilikom priprema pojedinih prijedloga zakona i drugih akata kako bi već u ranoj fazi izrade oni bili sukladni načelima tržišnog natjecanja. Što se tiče primjene Zakona o državnim potporama Agencija je u 2006. godini riješila negdje oko 94 predmeta upravnim rješenjima ili u obliku mišljenja na akte na koje Zakon o državnim potporama propisuje takav oblik odlučivanja. Važno je ovdje istaknuti da se svake godine bilježi sve veća disciplina davatelja državnih potpora u odnosu na odredbe, odnosno postupanje sukladno odredbama zakona i posebno se to odnosi na institucije, odnosno ministarstva i sva ona tijela središnje državne vlasti. Ostaje ipak još dosta posla u educiranju tijela regionalne i lokalne vlasti kako bi i oni pravovremeno prijavljivali prijedloge državnih potpora Agenciji. Obzirom na složenost ovog područja Agencija također nastoji ostvariti što neposredniju suradnju sa davateljima državnih potpora, pa u tu svrhu organizira redovite zajedničke koordinacijske sastanke sa ciljem učinkovite provedbe zakona i ispunjavanja obveza i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i zapravo također pripreme za pregovore o poglavlju tržišno natjecanje. Pored brojčanih pokazatelja o riješenim predmetima u djelokrugu Agencije dozvolite mi da se ukratko osvrnem i na temeljne odrednice politike zaštite tržišnog natjecanja i kontrole državnih potpora koje su obilježile proteklo razdoblje i na kojima će biti težište aktivnosti aktivnosti Agencije i u njenom budućem radu. Naime, nakon gotovo desetogodišnjeg iskustva u primjeni Propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i zahtjeva koji proizlaze iz pregovora o stjecanju članstva u Europskoj uniji u ovom području, može se sa sigurnošću utvrditi na koji način je potrebno postojeći sustav zaštite tržišnog natjecanja unaprijediti i dovesti ga na razinu koja jamči njegovu stvarnu učinkovitost i punu implementaciju. U prvom redu to se odnosi na potrebu daljnje dogradnje postojećeg pravnog okvira, ne samo dakle Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja već i propisa koji se odnose na sudske ovlasti u ovom području te na značajnije povećavanje sredstava potrebnih za rad agencije kako bi se ona stručno, kadrovski i materijalno osposobila za provedbu složenih postupaka otkrivanja i utvrđivanja najtežih povreda propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Kao što smo već u više navrata pred ovim Visokom domom naglasili radi se o potrebi da agencija raspolaže ovlastima za neposredno sankcioniranje prekršitelja zakona, posebno Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te o potrebi da se za razliku od postojećeg rješenja gdje dva suda rješavaju svaki u svom djelokrugu jedan od zakonitosti odluka agencije, a drugi o žalbi na visinu izračene kazne osigura da jedna sudska instanca odlučuje o zakonitosti odluka agencije i o izrečenim kaznama. Ovakav sustav je opće prihvaćen među većinom članica Europske unije koji jamči učinkovitost ali i pravnu sigurnost poduzetnicima na koje se odnose odluke agencije. Istodobno kao što pokazuje praksa najrazvijenijih zemalja takav pristup jamči potreban stupanj opće i posebne prevencije odnosno odvraćanje poduzetnika od kršenja zakona i time zapravo posredno viši stupanj zaštite interesa potrošača. Stoga je agencija u 2006. godini pokrenula inicijative pred mjerodavnim državnim tijelima da se krene u izmjene zakonodavstva koje bi to i omogućile te se planira da u 2008. godini to zakonodavstvo bude i usvojeno. Druga važna značajka rada agencije u 2006. godini odnosi se na područje kontrole državnih potpora. S obzirom na to da je donošenjem Zakona o državnim potporama krajem 2005. godine i postupnim preuzimanjem europskih normi u nacionalno zakonodavstvo dakle, putem odluka Vlade Republike Hrvatske bitno povećana odgovornost i nadležnost agencije na ovom području u odnosu na prethodnu 2005. godinu. Naime, agencija je donošenjem tih propisa dobila sve one ovlasti u provedbi nadzora nad dodjelom državnih potpora koje ima Europska komisija kao nadnacionalno tijelo u odnosu na zemlje članice. Iako je razvidan pozitivan pomak u politici dodjele državnih potpora još uvijek ostaje za riješiti problem dodjele državnih potpora djelatnostima čije su poslovanje i opstanak na tržištu tradicionalno ovisni o državnim potporama odnosno potrebno je taj sustav, dosadašnji sustav uskladiti sa zakonom i podzakonskim aktima koji su u međuvremenu doneseni. To je ujedno i uvjet za početak pregovora unijom jer su u Poglavlju-Tržišno natjecanje određena mjerila koja zahtijevaju donošenje planova restrukturiranja brodogradnje te industrije željeza i čelika radi uspostave njihove tržišne održivosti bez dosadašnjeg načina dodjele državnih potpora. Tijekom prošle godine pokrenut je proces restrukturiranja koji je na području industrije željeza i čelika već daleko odmakao a obje željezare već su i privatizirane, dok su na području brodogradnje također pokrenute početne aktivnosti odnosno sačinjeni planovi restrukturiranja koji su dostavljeni agenciji na ocjenu. Cilj tih planova je hrvatska brodogradilišta preusmjeriti na tržišno poslovanje i učiniti ih konkurentnim jačanjem njihove vlastite učinkovitosti i proizvodnosti, a ne korištenjem novca poreznih obveznika koji su na sadašnji ili dosadašnji način izravno financirali inozemne kupce odnosno snosili troškove poslovanja brodogradilišta. Drugim riječima, sa ili bez pritiska Europske unije ozbiljan i bespovratan proces sanacije i restrukturiranja ove značajne hrvatske industrije nema alternative. Agencija je stoga tijekom prošle godine u proteklom ovogodišnjem razdoblju pa i ubuduće će bila i bit aktivan sudionik u odvijanju tog procesa sukladno svojim zakonskim ovlastima, ali također prenošenjem znanja i iskustva i najboljih praksi drugih zemalja odnosno Europske unije kako bi se provelo restrukturiranje i okončalo na način da jamči održivost, ekonomsku održivost i tržišnost hrvatskih brodogradilišta. Pri tom treba naglasiti da će spomenute djelatnosti dakle, i brodogradnja i industrija željeza i čelika jednom kad prođu proces restrukturiranja i prestanu prestanu poslovati s gubitkom moći primat državne potpore ali samo one namijenjene jačanju njihove konkurentnosti kao što su potpore za inovacije, istraživanje i razvoj, zaštitu okoliša, nove investicije i slično. Dakle one koje će olakšati njihovo preusmjeravanje na nove proizvode i nove tehnologije. U okviru rada agencije također treba imati u vidu i činjenicu da njene nadležnosti pokrivaju samo ona područja u kojima je zakonom dopušteno tržišno natjecanja, ali ona ne može djelovati na onim područjima u kojima je isključeno tržište odnosno u slučajevima kada se zakonima ili drugim propisima određenim poduzetnicima jamči monopol ili ekskluzivno pravo u obavljanju neke djelatnosti odnosno kada se konkurenciji zakonskim rješenjima sprječava ili ograničava pristup određenom tržištu. Mada je u posljednjih nekoliko godina učinjen bitan pomak i na ovom području te donesen niz zakona kojima je pokrenut proces deregulacije i liberalizacije i onih tradicionalno najzaštićenijih sektora kao što su telekomunikacije, energetika, promet i slično, još uvijek smo u praksi daleko od uspostave stvarnih tržišnih odnosa u većini spomenutih djelatnosti. Također ono što zabrinjava je u posljednje vrijeme i pojačan trend zatvaranja i pokušaji monopolizacije određenih tržišta, osobito tržišta slobodnih profesija odnosno pružanja usluga odvjetništva, revizije, ljekarništva i slično, a sve pod izlikom pružanja bolje i kvalitetnije usluge. Agencija u tom pogledu koristi svoje zakonske ovlasti da stručnim mišljenjima ukaže na posljedice prihvaćanja rješenja koja otežavaju ili onemogućuju otvoren pristup novim poduzetnicima pojedinim tržištima ili slobodno formiranje tarifa odnosno cijena te na činjenicu da se ciljevi i zaštita određene profesije ili osiguranja kvalitete određene usluge mogu ostvariti sredstvima manje štetnim po slobodno tržišno natjecanje i ono što je najvažnije po potrošače, korisnike tih usluga. Drugim riječima, agencija zagovara zakonska rješenja koja su poticajna za razvoj poduzetništva odnosno ona kojima se ne štiti nužno zatečena poduzetnička struktura na pojedinom tržištu već se omogućava njegov razvoj u interesu slobode izbora krajnjeg korisnika te bolje kvalitete i nižih cijena odnosno tarifa. Za sada naša mišljenja i prijedlozi nisu uvijek nailazili na razumijevanje i prihvaćanje, znamo slučaj sa odvjetničkim uslugama, uslugama revizije ili kod taksi prijevoza. Ti početni neuspjesi nas neće obeshrabriti pa će sukladno svojim zakonskim ovlastima agencija i nadalje istraživati pojedina tržišta, analizirati stanje na njima i ukazivati na mogućnosti i potrebu unapređenja kako institucionalnog okvira tako će i pokrenuti postupke u slučajevima kada se pojedini poduzetnici koriste nezakonitim sredstvima u svrhu očuvanja svojih tržišnih pozicija. Hvala lijepo. Hvala. Nema prijavljenih. Pardon, prije toga, ispričavam se, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, predsjednik poštovani zastupnik Drago Pukleš. Izvolite. **Pukleš, Dragutin Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovani zastupnici. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 66. sjednici održanoj 28. rujna 2007. godine razmotrio je Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2006. godinu je predsjedniku Hrvatskog sabora sukladno članku 36. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja dostavila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja aktom od 10. kolovoza 2007. godine. Odbor je u smislu članka 67. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom Godišnjem izvješću raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. Uvodno izlaganje podnio je predstavnik predlagatelja. U raspravi odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske. U raspravi je izneseno da je agencija u 2006. godini riješila 246 predmeta iz područja zaštite tržišnih natjecanja. Naglašena je potreba za dodatnim sredstvima za rad agencije kako bi se ona mogla nositi sa znatnim i stalnim povećanjem poslova i potrebama usavršavanja djelatnika. Potrebno je daljnje usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije i na području djelotvornijeg suprotstavljanja poduzetnicima koji sklapaju zabranjene kartele. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje zaključka da se prihvaća Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2006. godinu.